Zaključujem raspravu. Odlučivati ćemo u ponedjeljak. **Bebić, Luka (HDZ)** Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 236. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakon raspravi u hitnom postupku na temelju članka 159. i 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednicu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospodin Ivica Perović. Izvolite. hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putevima (ADN)usvojen je 26. svibnja 2000. godine na diplomatskoj konferenciji održanoj u Ženevi koju su sazvale Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu i Središnja komisija za plovidbu Rajnom. Republika Hrvatska je potpisnica sporazuma od 14. lipnja 2000. godine. Sporazum je stupio na snagu 29. veljače 2008. godine, a do 1. lipnja ove godine Austrija, Bugarska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Luksemburg, Nizozemska i Ruska federacija postale su stranke sporazuma. Ono što je bitno, bitno je cilj ovog sporazuma. Osigurati visoku razinu sigurnosti obavljenog međunarodnog prijevoza opasnih tvari unutarnjim plovnim putevima između stranaka sporazuma primjenom ujednačenih standarda i pravila, doprinijeti efikasnoj i zaštiti okoliša sprečavanjem onečišćenja koje nastaju kad dođe do nesreća ili nezgoda u prijevozu opasnih tvari i olakšati i olakšati obavljanje takvih prijevoza i promicati međunarodnu trgovinu kemikalijama. Od datuma usvajanja sporazuma na spomenutoj diplomatskoj konferenciji do stupanja na snagu sporazuma 29. veljače 2008. godine ova pravila koja se spominju u samom sporazumu su redovita ažuriranost strane zajedničkog odbora stručnjaka osnovanog posebnom rezolucijom donesenom na toj konferenciji. Tako ažurirani i pročišćeni tekst pravila sastavni je dio sporazuma ADN koji se predmetnim zakonom predlaže potvrditi čime Republika Hrvatska i formalno iskazuje pristanak da bude vezana potpisanim sporazumom koji time postaje dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Potvrđivanje sporazuma je značajno u procesu pridruživanja Republike Hrvatske budući da se radi o europskom sporazumu s obvezatnom primjenom ujednačenih standarda i pravila u prijevozu opasnih tereta na europskoj mreži unutarnjih plovnih putova. Slijedom sveg ovog izloženog predlaže se Hrvatskom saboru da donese ovaj zakon u tekstu kako je predloženo. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku naše rasprave želimo reći da će klub Hrvatske seljačke stranke podržati premetni tekst prijedloga zakona, jer se njime Republika Hrvatska uključuje u davanja doprinosa Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih stvari, ali kao što smo i čuli od državnog tajnika u uvodnom izlaganju s ciljem izgradnje visoke razine sigurnosti u obavljanju prijevoza, unutarnjim plovnim putevima u odnosima stranaka sporazuma. Evo nastojat ćemo nabrojiti i nekoliko Hrvatska svoju vanjsku politiku i prometnu politiku usklađuje sa stajalištima i djelovanjem Europske unije, te drugim međunarodnim partnerima. Ovim sporazumom doprinijet će učinkovito zaštiti okoliša, sprečavanjem svakog onečišćenja koji rezultira iz nesreće ili incidenata tijekom prijevoza unutarnjim plovnim unutarnjim plovnim putevima te se i na taj način olakšava obavljanje prijevoza i promicanje međunarodne trgovine kemikalijama. Predmetni tekst zakona i sporazuma pisan je bez nametanja intresa i volje neke od strana, a smatramo ga i formalno pravnim okvirom za suradnju između stranaka sporazuma na temelju kojih će se razvijati i usklađivati određeni interesi. Slijedom navedenog nadamo se da će se olakšati rad našim nadležnim institucijama s međunarodnim partnerima, posebice u pitanju vezanim uz opasne tvari, način prijevoza, ukrcavanja i iskrcavanja i rukovanja opasnim tvarima, vrstu i načinu uporaba ambalaže, odredbe o posudi brodova, opremim aktivnostima i dokumentaciji, pravilima za gradnju brodova koji prevoze opasne tvari i druga pitanja i obaveze navedene u sporazumu. S obzirom da je cilj sporazuma utvrditi ujednačene standarde i pravila, a sve radi osiguranja visoke razine sigurnosti u obavljanju međunarodnog prijevoza opasnih stvari, klub Hrvatske seljačke stranke, podržati će predloženi zakon i potvrđivanje ovog sporazuma. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Odlučivati ćemo u ponedjeljak.